Доброго дня, шановні колеги! Прошу заходити в зал, приготуватись до реєстрації. Прошу зайняти робочі місця.

Отже, колеги, готові до реєстрації? Прошу народних депутатів України зареєструватись і взяти участь в реєстрації, будь ласка. 12:33:18 Зареєстровано 332 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження нашого колеги Дмитра Івановича Голубова. Привітаємо нашого колегу з днем народження! І також, колеги, я хотів би, щоб ми разом привітали нашу парламентську делегацію в ПАРЄ, привітали її з тою важливою перемогою, яку здобула Україна і українська міжнародна політика під час засідання ПАРЄ! І хотів би подякувати всім народним депутатам – членам нашої делегації, які змогли об'єднатися і продемонструвати єдність у відстоюванні українських національних інтересів. Це був приклад, як працює українська збірна, це був приклад, як працює українська зовнішня парламентська політика. Вітаємо, колеги, вас! Привітаємо їх оплесками. Також, колеги, хотів би наголосити, що у ці дні відбуваються віхові історичні події. Я вітаю усі рішення Синоду Вселенської Патріархії, першим серед яких є рішення про процес надання українській помісній православній церкві автокефалії. Переконаний, що найближчим часом відбудеться Всеукраїнський православний Собор у Києві, в якому візьмуть участь усі ієрархи – патріоти України, які проголосять створення єдиної помісної української православної церкви. І після об'єднавчого собору в Києві Всесвятійший Патріарх Варфоломій вручить обраному собором предстоятелю помісної української православної церкви Томос про автокефалію. Колеги, я згадую той день, коли вперше Верховна Рада України прийняла звернення до Патріарха Варфоломія. І я пригадую, як з благословення і з Божою поміччю ми розпочали цей шлях, цей шлях поколінь українців відновлення нашої історичної справедливості і нашої духовної незалежності. Я хочу подякувати усім народним депутатам. Я хочу подякувати усім, хто доклався до цієї події, Патріарху Філарету і Президенту України Петру Порошенкові за долучення до цього історичного рішення. Ми продовжуємо боротьбу за створення нашої єдиної помісної української церкви. Я закликаю усіх народних депутатів-державників об'єднатись навколо цього питання, бо це питання також і питання національної безпеки України, це питання утвердження української державності. Вітаю усіх вас, колеги! І у нас сьогодні ще одна важлива подія – це прийняття присяги нашими колегами, новими народними депутатами України. Відповідно до статті 25 Регламенту перед тим, як надати слово для виступів народним депутатам, я хочу розпочати процес зачитання присяги. 12 жовтня 18-го року Центральна виборча комісія зареєструвала народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 14-го року загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі: Гулака Олександра Миколайовича, включеного до виборчого списку Радикальної партії Олега Ляшка, та Савку Івана Івановича, включеного до виборчого списку політичної партії "Народний фронт". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. для складення присяги запрошую на трибуну народного депутата України Гулака Олександра Миколайовича. Олександр Миколайович, будь ласка.

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати на благо Вітчизни та добробут Українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.

Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Савка Іван Іванович. Будь ласка. Я, полковник Сил спеціальних операцій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 дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Слава Україні!

Вітаємо наших новообраних депутатів. Переконаний, що нова кров дасть нам нової сили для роботи. нагадую, що ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. І я прошу фракції і групи, які мають намір взяти в обговоренні, взяти участь в записі і записатись на виступ. Будь ласка.

Від фракції "Батьківщина" до виступу запрошується Соболєв Сергій Владиславович, Шановні колеги, фракція "Батьківщина", Соболєв. Залишилось фактично два з половиною місяці до завершення мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Наша фракція підготувала відповідні два законопроекти. Перший законопроект: як розблокувати в цивільний спосіб на продаж земель сільгосппризначення, але виключно тільки для фермерських господарств. Проект прийнятий в першому читанні. Він дозволяє поетапно викуповувати від 5, максимум, до 20 гектарів землі для ведення фермерського господарства. Це дає можливість в цивілізований спосіб, в умовах ведення війни з Російською Федерацією, не дозволити великим латифундіям, іноземним власникам великих аграрних компаній скуповувати за безцінь українську землю. Але, в той же час, це дозволить за спеціальних умов, які пропонуються в цьому законопроекті, із абсолютним контролем за ним, до кого саме потрапляє ця земля для ведення сільгосппотреб, щоб ця земля була виключно в руках дрібного товаровиробника, тих сотень тисяч фермерів, які, ми сподіваємося, створимо, стимулюючи в такий спосіб створення фермерських господарств. Але, в той же час, ми закликаємо наших колег по парламенту, продовжити ще мінімум на рік мораторій на продаж земель сільгосппризначення, які не будуть стосуватися виключно фермерських господарств, що дасть можливість ухвалити всі відповідні рішення, а ключове, цей мораторій не може зупинятися в умовах російської агресії. Саме тому наша фракція наполягає на тому, щоб чітко розділити землі сільгосппризначення, які обробляють фермери і саме дрібний фермер, від 5 до 20 гектарів і всі інші землі, які можуть бути скуплені за безцінь, в тому числі іноземними власниками аграрних латифундій, фактично в умовах, коли земля не має своєї реальної ринкової ціни. Я думаю, що це є нагальне питання, яке потребує нашого голосування. Відповідний законопроект зареєстрований,

Вельмишановні пані і панове! Держава як управлінська система тотально прокралася. Які ознаки цього? Прикриваються святим і влаштовують цирки із роботами, але при цьому фізично, цинічно залазять в кишеню кожному громадянину в українській державі. Як? Дуже просто. За одну ніч піднімають майже на 50 відсотків тариф на перевезення. І це подарунок кому – селянину, товаровиробнику, який витягне з кишені більше 50 відсотків на перевезення і віддасть кому – олігархам? Вони залізли в кишеню людям, які будуть купувати цей хліб, який вирощують. 9 відсотків підняття ренти на частоти. Кому залізли в кишені? Звичайним людям, які користуються тим зв'язком. Субвенція на освіту і медицину провалена. Хто витягає гроші? Громади і доплачують вчителям. Більше цього, уряд заставляє закривати школи, залізаючи в кишені вчителькам, які не знайдуть роботи і будуть вимушені поїхати за кордон. Чому це все відбувається, цей тотальний грабунок? Тому що уряд служить олігархату, який заставляє залазити в кишені людям, тому що не виконується Закон "Про трансфертне ціноутворення". І гроші шурують за кордон в офшори. Тому що уряд не хоче будувати свій бюджет на законі, який не хоче приймати на податок на виведений капітал. Бо цей податок дасть можливість економіці розвиватися і підприємцям ставати сильними. Уряд тримає ДФС, яке не має керівництва, тільки тому, що це ДФС обслуговує правоохоронні органи і олігархат. Селяни сьогодні вимагають негайно відмінити підвищення тарифів на перевезення. Сьогодні підприємці і Україна вимагають, де очільник ДФС, і негайного внесення у Верховну Раду Закону на податок на виведений капітал. Без цього податку будувати бюджет наступного року це означає, далі віддавати українську економіку на поталу олігархату. Світ це побачив, МВФ це побачив і сказав, ми більше не дамо вам грошей для того, щоб ви їх розкрадали. А уряд зустрічається з роботом Софією. Якщо робот Софія взнає про "Роттердам плюс", робот Софія не приїде в Україну, бо отримувати енергію по таких кабальницьких цінах вона ще не зовсім дурна. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступний виступ, Олександр Вілкул від "Опозиційного блоку". Прошу вас до слова.

Ми постійно зустрічаємося з людьми, і я можу сказати, те, що, дійсно, турбує сто відсотків українців, це чергове підвищення тарифів на комунальні послуги. Як фахівець, який відповідав в тому числі за ЖКГ і тарифи, я впевнений, що несправедливо змушувати людей платити за український газ за нинішніми тарифами. державне підприємство "Укргазвидобування" добуває стільки газу, скільки повністю використовує наше "Теплокомуненерго". Адже видобуток українського газу коштує 2 тисячі гривень за 1 тисячу кубів максимум, а люди вже платять за тарифом майже 7 тисяч, а очікуване зростання до 11 тисяч взагалі стане дуже жорстким ударом. Адже в проекті бюджету на 2019 рік заплановано більше ніж на 20 відсотків скорочення фінансування субсидій, що знизить кількість їх одержувачів. Це при тому, що борги за комуналку вже перевищили 38 мільярдів гривень. Питання, яке найчастіше задають на зустрічах: як можна платити за комуналку по європейських цінах, коли зарплати і пенсії в Україні найнижчі в Європі. Отож наше завдання не тільки зменшити тарифи, а й вивести людей та країну із кризи. Згідно звіту МВФ, в нашій країні ВВП на душу населення знизилося в 1,5 рази і складає 2,8 тисяч доларів, це також найнижчій рівень в Європі. Експерти Світового банку порахували тиждень тому, що за нинішнього "темпу" (в лапках) зростання ВВП Україні знадобиться сто років, щоб наздогнати Польщу. Я з промисловості, і у мене прагматичний підхід: треба робити так, щоб люди отримували гідну зарплату і впевнено дивилися в майбутнє. Це стосується керівництва не лише підприємств, але й держави. Тому нам необхідна ефективна і прагматична стратегія руху країни. Вона повинна перш за все бути побудована на захисті національних інтересів, підтримці наших виробників, науки, освіти і медицини. Ми маємо передивитися, в тому числі і торгові відносини з ЄС, і побудувати справді взаємовигідні стосунки, уйти від квот, які ми вибираємо ще в січні. Економіку треба будувати не на кредитах, а на створенні робочих місць, розвитку внутрішнього ринок та підтримці експорту. І ми подали у Верховну Раду законопроекти для реалізації цих стратегічних завдань. Ми впевнені цілком реально і знизити тарифи, і забезпечити реальне, а не інфляційне, як відбувається зараз, зростання зарплат і пенсій, зробити все те, чого чекають мільйони людей, але для цього потрібна політична воля і вміння працювати. Дякую. Дякую. І від Групи "Відродження", будь ласка, народний депутат Кулініч матиме виступ. 12:50:43 КУЛІНІЧ О.І. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні виборці! Хотів би привернути увагу до надзвичайно важливої проблеми, яка виникла нещодавно, мова іде про підняття "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення. Це питання сьогодні піднімалося на Погоджувальній раді, зокрема, фракцією "Батьківщина", це питання щойно підняли в сесійній залі фракція "Самопоміч". Що відбулося? "Укрзалізниця" як монополіст у жовтні цього року підняла тарифи на вантажні перевезення в середньому на 50 відсотків, це боляче вдарить по металургійному і вугільному бізнесу, а саме більше це вдарить по аграріям.

Я хотів би нагадати керівництву "Укрзалізниці", що у нас ідуть осінні жнива, у нас в розпалі збирання кукурудзи, соняшника, сої, і такі дії державного монополіста ідуть не на користь ні державі, ні бізнесу. Нещодавно Прем’єр-міністр рекомендував "Укрзалізниці" переглядати свої тарифи тільки після узгодження з профільними асоціаціями і з бізнесом. Зрозуміло, що є проблема з вагонами, є величезна проблема з тягами… з тягою, з локомотивами – їх просто немає. Дуже різко за рік впала оборотність вагонів. Якщо раніше це було 4-5 днів, то зараз це 12-14 днів на вагон. Ми проаналізували план закупок "Укрзалізниці" на 2019-2020 роки. І що ми маємо? Там немає тяги для вагонів-зерновозів та, власне, і самих вагонів-зерновозів, тобто перспектива для аграрного сектору – нуль. Тому виникає логічне запитання: чому за прорахунки в роботі, за старіння парку, за відсутність вагонів повинні платити аграрії? Що це означає в цифрах? І в таких експериментах агросектор тратить до 4 мільярдів гривень за рік, тому що зразу відреагує ринок і просядуть закупівельні ціни. У нас в розпалі осінні жнива. 4 мільярди гривень – це практично 60 відсотків всієї державної підтримки на 2018 рік для агросектору. Ми розуміємо, що є проблеми у "Укрзалізниці" з заборгованістю, старінням парку, але всі ці новації можуть привести до колапсу в аграрному секторі держави, який генерує 15 відсотків ВВП і дає 40 відсотків валютної виручки. Тому група "Відродження" звертається до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням взяти це питання під особистий контроль та звернутися до правління ПАТ "Укрзалізниця" з вимогою повернути попередній рівень тарифів. Крім того. я прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Антимонопольного комітету з питанням щодо перевірки обґрунтованості підвищення тарифів ПАТ "Укрзалізниця". Ми сподіваємося, що нас в цьому питанні підтримають всі депутатські фракції та групи, а також позафракційні депутати парламенту. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я все-таки хотіла би звернутися до всіх з проханням більш уважно ставитись до виступаючих, і не так голосно спілкуватися в залі. Будь ласка, Радикальна партія. Хто від вас буде виступати?

Днями Міжнародний валютний фонд оприлюднив звіт, за результатами якого вони визнали, що Україна посідає останнє місце у Європі за рівнем розвитку економіки і за доходами громадян. Це якими треба бути цинічними, ця влада чітко останні три роки виконує вказівки Міжнародного валютного фонду, і в результаті ми маємо зарплати українців менші, ніж у братів-молдаван, і найнижчий розвиток економіки в усіх європейських країнах. Візьміть Кіпр, візьміть інші країни, де немає нічого, і подивіться, як вони живуть. І візьміть Україну, яка має все: землю, ресурси, талановиту націю, науковців, технології, промисловий розвиток, і нам кажуть, що ми живемо найгірше в Європі.

Найнижчий рівень економічного розвитку в Європі, найнижчі зарплати українців в Європі, найнижчі пенсії для людей, які десятками років пропрацювали. Нам потрібна така політика? Ні, тому що ця політика ніколи не виведе нашу країну на шлях розвитку. Ця політика ніколи не зупинить трудову міграцію. Ця політика ніколи не дозволить нам відмовитися від принизливих запозичень, в обмін на які від нас вимагають продати землю, підняти пенсійний вік і розпродати країну. Я і моя команда, ми пропонуємо іншу політику – політику, яка дасть можливість повернути заробітчан в Україну. Радикальне підвищення доходів українських громадян через відновлення економіки, підтримка національного виробника, розвиток власної промисловості, власних галузей економіки. Ні одна країна не може бути сильною, якщо вона слабка. Ні одна країна не переможе, коли вона буде слабка. Наша сила у ставці на внутрішні резерви, у вірі у власного громадянина, у підтримці власного національного виробника, у боротьбі за національні інтереси України. Ніхто в світі не хоче, щоб Україна була сильною. Для них потрібна Україна слабка, залежна і яка буде весь час принизливо просити. Нам, українцям, виключно нам, треба сильна країна. Наша сила у відновленні економіки, у ставці на власні сили. Як писав Тарас Григорович Шевченко: "Чужого навчайтесь, але й свого не цурайтесь". Сьогоднішня влада цурається країни. Ми змінимо цю ситуацію. Ми зробимо нашу Україну сильною, розвинутою і достойною. Будь ласка, від фракції "Блок Петра Порошенка" голова фракції Артур Герасимов запрошується до виступу. Прошу. Шановна пані головуюча, шановні колеги, дорогі співвітчизники, фракція партії "Блок Петра Порошенка" щиро вітає українців з минулим святом Покрови Пресвятої Богородиці та з історичним рішенням Священного синоду Константинопольського патріархату про незворотність процесу надання Україні автокефалії. Україна на фінішній прямій здобуття духовної незалежності. Відновлено історичну справедливість. Константинополь визнав незаконним поглинання Київської метрополії Московським патріархатом у 1686 році. Разом зі здобуттям духовної незалежності Україна буде і надалі відвойовувати незалежність територіальну. Напередодні Дня захисника України відбулися масштабні військові навчання в Приазов'ї з використанням авіації, танків, артилерії. Наші бійці морської піхоти, прикордонних військ та Національної гвардії відпрацювали знищення ворожого десанту на підступах до українського берега та при спробах закріпити позиції на узбережжі. І українське суспільство, і агресор вкотре переконались українське військо здатне дати відсіч ворогу, в тому числі у випадку збройного нападу з боку Азовського моря. Президент України відвідав ці навчання, а також прифронтовий Маріуполь, де поспілкувався із військовими медиками та пораненими бійцями 61 мобільного госпіталю. Глава держави запевнив, що військова медична інфраструктура та армія продовжать розвиток і адаптацію до стандартів НАТО. Тому фракція партії "Блок Петра Порошенка" вважає пріоритетним завданням в бюджетному процесі закласти кошти для продовження зміцнення української армії та гідного забезпечення наших воїнів. На початку жовтня стало відомо, що через погрози застосування тортур наш співвітчизник Олег Сенцов був змушений перервати голодування на 145-й день. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" вимагає від російської влади допустити до ув'язнених українців Сенцова, Балуха та інших українського омбудсмена та наших лікарів. А Раду Європи, інші міжнародні організації просимо відреагувати на кричущі випадки порушення прав людини. Також минулого тижня на осінній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ наша делегація надала вчергове неспростовні докази присутності новітнього російського озброєння та кадрових військових на Донбасі. Увесь цивілізований світ вкотре пересвідчився у військовому вторгненні Росії в Україну. Ці докази стануть ще одним вагомим аргументом у подальших справах в міжнародних судах та інструментом для посилення санкційного тиску з боку коаліції демократичних держав. Щодо роботи в парламенті, наша фракція закликає залу зосередитись на доопрацюванні бюджету на 19-й рік. Крім сектору безпеки і оборони ми вимагаємо звернути додатково увагу на значне підсилення медичних витрат, на значне підсилення захисту малозабезпечених людей. Також хотіли б сказати, що коли ми говоримо про збільшення медичних витрат, то перш за все ми наполягаємо на збільшенні витрат на лікування онкохворих та на лікування наших хворих дітей. І насамкінець… 30 секунд. додатково зміцнювати нашу співпрацю з нашими партнерами і особливо зі Сполученими Штатами у сфері обміну фінансово-економічною інформацією. Йдеться про ратифікацію Угоди 0179 та ухвалення супутніх змін до вітчизняного законодавства в редакціях 8189 Ухвалення цих рішень долучить Україну до держав, які підтримують реалізацію законів FATCA і протидіють ухиленню сплати податків. Дякую за увагу. пан Лабазюк, народний депутат Лабазюк, який виступить від групи "Воля народу". Дякую. 13:01:18 ЛАБАЗЮК С.П. Шановні колеги, дорогий український народе! Розпочався опалювальний сезон, а проблеми залишаються старі. Тепла українці поки так і не відчувають. В Кабміні відповідальність за запуск опалювального сезону переклали на місцеві органи самоврядування. Натомість на місцях кажуть: запускати опалення ще рано, бо немає середньодобової температури плюс 8. Що в результаті? Стоять холодні дитячі садочки, школи, ФАПи, амбулаторії, лікарні. І в цей час це, коли Україну атакує три штами грипу. Тому депутатська група "Воля народу" наполягає від різних видів влади підключитися і включити до опалення об'єкти соціального призначення в першу чергу і визначитися, де є реальна потреба. Ми маємо керуватися в першу чергу не економією, а інтересами громади і їхнім здоров'ям. Тим більше, "Нафтогаз" у всі рупори говорить, що достатньо газу для того, щоб обігрітися до весни. Отож, сьогодні потрібно нести відповідальність за сказане. Також ми вимагаємо дослухатися до позиції Асоціації міст України і передбачити у державному бюджеті на 19-й рік субвенцію на 19 мільярдів гривень для погашення різниці між фактичною вартістю енергоносіїв та затвердженими тарифами для населення та бюджетних установ. Не менш важливе питання на сьогодні – це підприємства ТКЕ, які накопичують борги через невідповідність тарифів з реальними витратами, а монополіст "Нафтогаз" не несе ніякої відповідальності і нараховує штрафні санкції. На секундочку, сумарна заборгованість підприємств ТКЕ і ТЕЦ на сьогодні перед НАКом понад 27 мільярдів гривень. Про що це говорить? Щоб нести соціальну відповідальність, "Нафтогаз" замість знову ж таки підтримки, навпаки беруть тільки виставляють штрафні санкції і ніяк не підтримують. "Воля народу" закликає Верховну Раду підтримати наш проект Постанови № 8108 і встановити мораторій на відключення населення від тепла під час опалювального сезону. Звичайно, ця постанова як кістка в горлі енергетичному лобі в парламенті. Ми закликаємо всі фракції стати на сторону українського народу і захистити людей в такій складній ситуації. Колеги, на цьому тижні планується розгляд аграрного блоку законопроектів. Серед них: номер 7060 про стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств та номер 3157 щодо порядку передачі водних об'єктів в оренду. Важливий також євроінтеграційний законопроект номер 6527-д про сільськогосподарську кооперацію та 8275 про стимулювання вітчизняного машинобудування. Ці законопроекти підготовлені аграрним комітетом разом з профільними асоціаціями, експертним середовищем… Прошу підтримати дані законопроекти і плідно разом попрацювати в сесійній залі над ними. Під час останньої сесії в ПАРЄ наша делегація довела, коли ми працюємо злагоджено однією командою, ми отримуємо позитивний результат, вміємо бути єдиними і захищати інтереси нашої нації. Тому давайте вчитися, об'єднуватися і працювати спільно, щоб досягати результатів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Останній виступ від фракції "Народний фронт", будь ласка, Максим Бурбак, голова фракції. Вітаю, колеги! Ще раз вітаю українських православних вірян з рішенням Синоду Вселенської Патріархії щодо рішення надати автокефалію православній церкві в Україні. Це визнання багаторічних зусиль, жертв і молитви українських священників на чолі з Патріархом Філаретом. Це результат наполегливої роботи мирян-подвижників – і Петра Порошенка, і багатьох депутатів, в тому числі і з фракції "Народний фронт", і тисяч інших вірних. Вчорашній "сходняк" РПЦ в Мінську – це яскрава демонстрація їхнього безсилля. Рішення цього Синоду мають лише один ефект: РПЦ вивела себе за межі світового православ'я, вони справжні розкольники і політикани, які вірно служать Кремлю. Певно, тепер будуть канонізувати Путіна. Але українська церква буде незалежною і буде українською, і ніякі російські кегебісти в рясах цьому не завадять. Ми нікому не дозволимо втручатися в наші церковні справи, а тим паче Москві, яка четвертий рік воює проти всього християнського світу. Війна за незалежність триває, війна за душі і тіла, ворог не припиняє атаки не лише в окопах Донбасу, а й всередині країни. Фракція "Народний фронт" наполягає на санкціях проти засобів масової інформації, які заперечують факт російської агресії та транслюють кремлівські темники. Ми вимагаємо якнайшвидшого розгляду відповідних законопроектів. Насамперед треба розблокувати підписання Головою Верховної Ради Постанови про санкції щодо ворожих телеканалів. В демократичних країнах Заходу давно запроваджені санкції проти путінської телепропаганди. Британія вже неодноразово штрафувала і відключала кремлівський канал Russia Today за порушення журналістських стандартів. США діє поправка Джона Маккейна, закон тепер дозволяє дистриб'юторам без пояснень відмовлятися від контенту, який контролюється чи фінансується Росією. Колеги, це мінімум, що має зробити Україна з кремлівськими зомбоящиками. Наприклад, "Народний фронт" ще у вересні запропонував ухвалити Закон про обов'язкову реєстрацію іноземних агентів, які діють на користь країни-агресора Росії. Дієві, прозорі і правові заходи це буде реально обструкція путінського кума. Медведчук це не порожні офіси – це телеканали, які відверто транслюють путінську пропаганду і контролюються Кремлем. Наступне. "Народний фронт" пропонує якнайшвидше розпочати розгляд державного бюджету, щоб в листопаді ми вже могли отримати державний бюджет країни на наступний рік. "Народний фронт" наголошує, держбюджет має забезпечити фінансування армії, національної безпеки і оборони на рівні не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту, реальне збільшення зарплат військовослужбовцям і правоохоронцям, фінансування вже не впроваджених реформ, підтримка об'єднаних територіальних громад, все те, що було запроваджено урядом Арсенія Яценюка. Щодо вибухів у Ічні. Фракція "Народний фронт" підтримує вимоги Комітету з питань національної безпеки та оборони про публічний звіт на відкритому засіданні профільного парламентського комітету, Генерального штабу та Міністерства оборони за вибухи на військових складах в Балаклії, Калинівці та Ічні.

У всіх робочих дискусіях щодо фінансування зарплат та постачання техніки депутати коаліції, а особливо "Народного фронту" завжди на боці Збройних Сил України. І ми вимагаємо публічного і прозорого звіту. Слава Україні! Дякую. Отже, виступи від фракцій і груп завершені. Переходимо до питань порядку денного. І першим стоїть питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата. Шановні колеги, відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата" Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України. 18 вересня 2018 року до Верховної Ради України надійшло подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка (він прибув в зал і є в залі Генеральний прокурор) про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вілкула Олександра Юрійовича. У поданні до Верховної Ради України йдеться про те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 07.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України. Висновок комітету і пояснення народного депутата України Вілкула та подання Генерального прокурора України вам було роздано на столах реєстрації під час вашої реєстрації. Отже, ми переходимо до розгляду даного питання. І слово надається Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценкові. До 15 хвилин доповідь, якщо буде час, також і відповіді. Колеги, нам важливо, щоб ми до обіду змогли розглянути дане питання, тому закликаю всіх до лаконічності і до ефективної роботи. Будь ласка, Юрій Віталійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364. Для того, щоб коротко повідомити вас про хід цієї справи і правопорушень, які в ній вбачаються. Прошу показати слайди. Насправді ця справа – це справа про розкрадання бюджетну шляхом уникнення оподаткування певних операцій за допомогою діючих, на той момент в 2010-2012 році, посадових осіб в Дніпропетровської обласної та районної держадміністрації. Епізод перший. Період 2011-2012 року головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації був Вілкул Олександр Юрійович, який видав розпорядження, котрим незаконно змінив цільове призначення земельних ділянок, які належать членам колгоспу-комбінату "Катеринівський", а також іншого іншого КСП імені "Горького" з їхньої колективної власності до земель промисловості, чим спричинив збитки громадським інтересам на суму понад 12 мільйонів гривень. Хочу підкреслити, прошу показати наступний слайд, що незаконно відчужені землі колективної власності на сьогоднішній день повністю знищені відвалами ГОКу. І в даному випадку абсолютно очевидним є той факт, що ці землі не були державними, захист пана Вілкула вводить громадськість в оману, коли посилається на відповідне рішення Верховної Ради, воно не стосується земель цих кадастрових номерів. Захист пана Вілкула вводить в оману, говорячи про наявність рішення сільської ради про передачу цих земель в землі запасу. Такого рішення немає, про що свідчить і діючий, і тодішній голова сільської ради. Також очевидним є те, що державні акти на ці землі належать саме двом КСП, і вони не могли бути передати в землі промисловості. Другий епізод є ще більш очевидним, службовим порушенням, ймовірно голови обласної державної адміністрації пана Вілкула в 2012 році. У серпні 2012 року пан Вілкул видав розпорядження, яким незаконно змінив цільове призначення земельної ділянки товариства загальною площею 45,39 гектар із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості. Звертаю вашу увагу, що це були землі, які класифікувалися, як рілля, 45 гектарів. І для того, щоб їх перевести у землі промисловості не існує ніякого іншого законного способу, як спеціальне рішення Кабінету Міністрів України. Тим не менше, особисто Вілкул по телефону дає вказівку своєму підлеглому, голові районної державної адміністрації, який, виконуючи його вказівку, підписує розпорядження, яким змінює призначення землі з "ріллі" на інше сільськогосподарське призначення – "пасовище". Згідно з чинним законодавством для того, щоб земля перейшла в пасовище, необхідно її законсервувати, залужити на на 3 роки, що не було зроблено, бо ціллю всіх цих оборудок було зовсім інше. Наступне. Розпорядженням… Наступний слайд. Розпорядженням обласної державної адміністрації, підписаним особисто паном Вілкулом, причому підпис керівника Держкомзему був сфальсифікований, він його не ставив, це підробка, було переведено цю землю у землі промисловості, звертаю вашу увагу, чітко із сільськогосподарських земель у землі промисловості. Наступний слайд покаже, для чого ця оборудка була зроблена. Все просто і цинічно. Наступний слайд. Всі ці оборудки за вказівкою Вілкула на рівні району, а потім і, за його особистим підписом, на рівні обласного розпорядження були зроблені для того, щоб у бюджет було заплачено не 8 мільйонів гривень, як належить при втраті ріллі, а 3 мільйони, як належить при втраті земель пасовища. Таким чином, збитки державного бюджету сягають близько 5 мільйонів гривень, що по курсу долара, про який так люблять згадувати колишні керівники "Опозиційного блоку", про стабільність з часів Януковича, було близько 800 тисяч доларів. Саме ці кошти недоотримав бюджет, пенсіонери, бюджетники, оборона і всі інші бюджетні призначення. На закиди пана… захисту пана Вілкула про начебто катування голови районної державної адміністрації, який дав нібито сфальшовані покази, хочу зараз продемонструвати запис фрагментів судового засідання, в яких пан Кобиляцький давав покази як свідок. Хочу підкреслити, неправдою є заяви захисту пана Вілкула про те, що пан Кобиляцький, колишній офіцер Служби безпеки України, піддавався тортурам у камері, яка нібито підпадає під ознаки катувань. Так, дійсно, Кобиляцький, який проходить по своїй справі по статті "Службова недбалість", затримувався на термін близько 8 годин в ізоляторі тимчасового тримання в грудні місяці, при чому ми маємо довідку про нормальні умови, в тому числі опалення в цьому закладі Міністерства внутрішніх справ України. Це неправда, що звідти його повезли до суду, бо суд із свідком Кобиляцьким відбувся лише через декілька днів після його виходу з ізолятора тимчасового тримання в присутності його адвоката з його доброї волі. Зараз ми маємо можливість почути що сказав пан Кобиляцький на цьому суді. Прошу звук.

Шановні народні депутати! Також ми вам готові продемонструвати і судове рішення по справі Кобиляцького, в якому чорним по білому за рішенням українського суду, що вступило в законну силу, зазначено: "В судовому засіданні шляхом опитування обвинуваченого Кобиляцького та вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що діяння, яке поставлено в провину останньому, дійсно, мало місце; діяння містить склад злочину, передбаченого частиною другою статті 367 КК України. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що протиправні дії Кобиляцького мали місце в період часу з липня по серпень 2011 року". останнє. Дуже свіже рішення, яке буквально сьогодні вступило в законну силу, - це ухвала у справі щодо посадових осіб самого товариства з обмеженою відповідальністю "АРТ ЛЕНД", яке провело всю цю оборудку. В цьому рішенні написано: "Встановлена особа, достовірно знаючи про те, що вид угідь земельних ділянок загальною площею 26 гектарів та 19 гектарів, розташованих на території Підгорецької міської ради, змінено з ріллі на пасовища незаконно, підготувало та видало розпорядження голови обласної державної адміністрації про зміну цільового призначення і зобов'язало ТОВ "АРТ ЛЕНД" здійснити відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва у відповідному розмірі. Загальний розмір втрат – вважає суд – сільськогосподарського виробництва, спричинений вилученням сільськогосподарських угідь, складає відповідну суму у гривнях". Таким чином, два рішення суду підтвердили, що голова районної держадміністрації, діючи по вказівці вказівці пана Вілкула, змінив незаконно цільове призначення землі, а керівництво товариства з обмеженою відповідальністю внесло на 3 мільйони гривень менше відшкодувань згідно розпорядження обласної державної адміністрації, підписаного паном Вілкулом, ніж мав би отримати український бюджет. Таким чином слідство вважає, що своїми умисними діями Вілкул Олександр Юрійович вчинив імовірні зловживання службовим становищем, тобто умисне в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам. В першому епізоді збитки, суспільні збитки сягнули 12 мільйонів, в іншому збитки для державного бюджету сягнули 3 мільйонів гривень. У зв'язку з цим слідство має необхідність провести ряд слідчо-оперативних дій із паном народним депутатом України Олександром Вілкулом, для чого я як Генеральний прокурор України прошу Верховну Раду прийняти рішення про зняття з нього депутатської недоторканності. Дякую вам. Отже, колеги, 3 хвилини на запитання до Генерального прокурора. Прошу провести запис.

поки прокуратура реалізовує сценарій політичних переслідувань, в країні за останні чотири роки вже п'ятий раз підриваються склади боєприпасів. При цьому колосальні об'єми фінансових ресурсів бюджет виділяє на їх схоронність. Чи не хочете ви сказати, що в умовах військового стану в країні фактично це питання нікого не цікавить? Скажіть, будь ласа, по цим 5 фактам є якісь конкретні факти конкретних осіб, які притягнуті до кримінальної відповідальності, або їх немає? Дякую. Дякую за дуже точне цільове запитання по порядку денному, але можу відповісти. По всім випадкам надзвичайних ситуацій на складах порушені порушені відповідні кримінальні провадження. Слідство вважає основною версією вибуху в Харківській області диверсію шляхом безпілотного літального апарату, що скинув термобаричні заряди. Маса експертиз з цього приводу підтверджує цю точку зору. Щодо вибухів у Калинівці – основною версією є диверсійна група, а також неналежне ставлення до службових обов'язків тих, хто мав зупинити такі посягання на підрив. Така сама ситуація з складами в Чернігівській області. Основною версією є диверсійний загін, а також ймовірно недбале ставлення керівництва військової бази до виконання своїх службових обов'язків. По всім цим справам необхідно провести дуже ретельні експертизи, які тягнуться, на жаль, більше року в кожному з випадків, Причому експертиз є достатньо багато. Як правило, це близько десяти в кожному випадку, і вони потребують достатньо великих експертних робіт. Тому на цей момент обвинувальних актів не вручено.

Два питання, фактично одне. Перше, з засобів масової інформації, те, що я чув, фактично земля передавалася у державну власність. Тобто я не розумію, в чому полягав умисел пана Вілкула в цьому питанні. А інший момент, знову ж таки з засобів масової інформації було дуже багато зауважень щодо фальсифікації даної справи з боку співробітників прокуратури. Як ви можете це прокоментувати? Дякую за відповідь. Дякую. Згідно документів, а не голослівних заяв захисту пана Вілкула, ці землі на правах державного акту належать колективним підприємствам. Вони не могли бути землями резерву, а значить не могли бути передані ГОКу або гірничо-збагачувальному комбінату (ГЗК). Це абсолютно очевидно із документів, бо є державні акти на КСП і колгосп, є відсутність розгляду цього питання в сільській раді про передачу в Держрезерв і ряд інших документів. Таким чином, фактом є те, що пан Вілкул забрав землі, які належали на правах колективної власності КСП і передав їх одному з господарюючих суб'єктів у землі промисловості. І ще раз підкреслюю, чинне законодавство забороняє передавати сільгоспземлі в землі промисловості, а тим більше забороняє, вашу, пане Скорик, квартиру передати, наприклад, Верховній Раді. Бо це ваша власність. А це власність держави. Без зміни форми власності або добровільної… …або добровільної згоди власника, в даному випадку колективу людей, яким ці землі належали, така дія не могла відбутися. Розпорядження було абсолютно незаконним. Стосовно дій слідства. Я вже сказав, що голова районної державної адміністрації в суді з адвокатом під присягою заявив, що саме пан Вілкул був ініціатором підписання незаконного, як встановив суд, його розпорядження на рівні районної державної адміністрації. Що потім потягнуло за собою ще одне незаконне розпорядження вже самого пана Вілкула. В результаті держбюджет недоотримав 3 мільйони гривень. Дякую. Час на запитання вичерпаний. Я запрошую до слова для пояснень народного депутата України Вілкула Олександра Юрійовича. Пане Олександр, до 15 хвилин, згідно Регламенту, ви маєте можливість надати пояснення перед Верховною Радою України. Будь ласка. Попросив долучити відеоматеріали. Шановні депутати, шановні представники дипломатичного корпусу! Шановні журналісти! І головне, шановний народе України, всі ті, хто зараз дивиться це засідання! Тільки що ви послухали виступ Генерального прокурора. По суті. Отже, в поданні Генпрокуратури фігурує два епізоди нібито кримінальних справ, у яких я нібито фігурую. Коротко саму суть. За першим епізодом. Якась фірма "АРТ ЛЕНД" змінила призначення земель, що їй належать, з рілля на пасовища без зміни права власності. Право власності, як було у цього "АРТ ЛЕНДу" вже років 20, так і зараз воно у них є. Підкреслюю, це справа 2011 року. Відповідне рішення прийняла районна державна адміністрація, не обласна адміністрація, а районна державна адміністрація. закрита судом ще 30 березня (я надавав на комітеті це рішення суду) без встановлення вини голови райдержадміністрації. При чому тут Вілкул, який на цей момент був головою облдержадміністрації, – запитаєте ви. На думку слідства, нібито я дав розпорядження голові районної адміністрації зустрітися з працівниками цієї фірми. Дане звинувачення нібито ґрунтується на свідченнях колишнього голови райдержадміністрації, самого Кобиляцького, проти якого і було порушено кримінальну справу після його затримання і абсолютно незаконного, без рішення суду, поміщення в камеру. Йому запропонували за вихід на свободу дати свідчення на мене у цій справі. Що було далі, я пропоную вам подивитися в його особистому відеосвідоцтві. Я вже це показував на комітеті, але я вважаю, що з цим повинні бути ознайомлені всі народні депутати. Будь ласка.

Дякую. Я сподіваюсь, що вам, шановні колеги, також, як і мені, соромно за дії правоохоронців. 70 років, літня людина. Як я вже зазначив, кримінальну справу проти Кобиляцького було припинено ухвалою суду ще 30 березня. Крім того, як ви бачите, що у справі, яку ставлять мені, відсутній не тільки склад, а й навіть подія злочину. Проте слідчі звинувачують мене у порушенні якихось нормативних актів, які багато років тому втратили свою силу. Останній в 2001 році. Більше нічого в цій справі немає, що б вам не розповідали, є тільки фальсифікації. А зі свідчень головного свідка, це ж головний свідок, Кобиляцького, витікають як мінімум дві речі. Перше: навіть під тортурами фактично, це було 7 грудня, він був там сутки, він відмовився вже свідчити проти мене. Друге: його показання в суді були сфабриковані, про що він зараз прямо каже. Другий епізод, насправді, ще більш цікавіший. ГПУ ставить мені у вину передачу 20 гектарів землі із земель державного запасу в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату, що саме по собі не є злочином і є в рамках повноважень голови ОДА, це важливо. Тому що прокуратура свідомо спотворює правду і замовчує невигідні їй факти. Прокуратура вперше на засіданні комітету, так підготувались, побачила розпорядження, вони тоді публічно признались, що вони його не бачили, що до 1999 року ця земля, дійсно, була у власності колгоспу "Катеринівський". Але в 1999 році Постановою Верховної Ради України № 517 від 18.03.1999 землі були вилучені з власності колгоспу в державну власність і передані в оренду Орджонікідзевському ГЗК на 5 років для розробки корисних копалин. Всі ці документи я дав на комітеті, і всі ці документи є зараз, будь ласка, покажу кожному зараз. Тобто підкреслюю, що це зробила не очолювана мною ОДА, а Верховна Рада України. І на виконання її рішення Покровська сільська рада вилучила конкретно цю землю, і там стояли конкретні номери держактів, які було анульовано. Це той документ, що який прокуратура вважала, що вона знищила, але у нас він є, і ми його показали на комітету. Я знаю, що позавчора жінку, яка на той час була головою сільської ради, упіймали і змусили сказати, що таке рішення було, але щось, її підпис їй здається, не дуже на її схожий, це позавчора було. А вони тиждень тому побачили це рішення, коли вони були впевнені, що вони його знищили. І коли я показав на комітеті, і ці рішення, і рішення ВР для прокуратури це було одкровенням, вони його в мене тільки побачили. Так ось, у 1999 році Верховна Рада вилучила у колгоспу і віддала в оренду Орджонікідзевському ГЗК, Через 5 років після закінчення договору оренди земля була повернута у землі держзапасу, де вона перебувала до 2011 року. У 2011 році містоутворююче підприємство Орджонікідзевський ГЗК, один з головних роботодавців і платників податків регіону реально зупинився, можете це перевірити в Інтернеті, будь де. І тоді Дніпропетровська ОДА, яку я тоді очолював, робить те ж саме, що зробила Верховна Рада 12 роками раніше, передає ту ж саму землю в платну оренду цьому ж самому підприємству на 5 років без переходу право власності, була державною, залишилася державною. А тепер увага, у 2016 році, у 2011 році передала ОДА, яку я очолював, через 5 років закінчився договір оренди, наступив 2016 рік. У 2016 році договірні відносини між державою і Орджонікідзевським ГЗК були підтверджені вже нинішнім Мін'юстом і передані в оренду вже діючим головою ОДА. Тобто, він створив ті ж дії, які створила Верховна Рада, потім я, і земля і залишилася зараз державною, саме цікаво. Я на комітеті представив всі виписки з держреєстру, які про це свідчать, зараз можу кожному показати. І раптом, тепер увага, і раптом в 2018 році через 25 років, з'являється якась приватна фірма з єдиним засновником і статутним капіталом в 2 тисячі гривень, зате з боргами в 50 мільйонів гривень (є ухвала суду, я її давав на комітеті, можу зараз кожному дати), яка заявляє, що вона представляє інтереси пайовиків ліквідованого в 1999 році колгоспу і претендує на цю землю, через 25 років. Ви здивовані? Це також шокувало членів регламентного комітету, які неодмінно запитали прокурора. Тобто ви хочете віддати державну землю, державну, приватній фірмі, яка знаходиться в стадії банкрутства? 2 тисячі гривень – признаки фіктивності. Прокурори хотіли уникнути цього питання, але в підсумку сказали "так". Все це чули члени комітету, все це є на трансляції. Тут виникає багато питань. Хто ця фірма? На підставі чого вона вирішила відібрати у держави землю, яка навіть не була розпайована, і яку, до речі, ще і не можна розпайовувати, бо під нею знаходяться корисні копалини державного значення, які розробляються з 1886 року, по закону неможливо це зробити. Чому вони не судилися в 1999 році з Верховною Радою, в 2011 році з облдержадміністрацією, в 2016 році з Мін'юстом і вже новим головою ОДА? Ні, вони з'явились зараз, в 2018 році. А тепер, шановні колеги, тут не вистачить і години, щоб перерахувати всі фальсифікації і порушення, допущені з однією метою: сфальсифікувати справу проти мене, опозиційного політика, а може під шумок і вкрасти державну землю. І тепер, шановні колеги, звинувачувати буду я. Звинувачувати як громадянин України, народний депутат і, нарешті, один із потерпілих злочинної діяльності прокуратури. Вимагаю притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ГПУ на підставі того, що в їх діях містяться ознаки злочинів, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу: 364 – зловживання владою або службовим становищем"; 366 – службове підроблення; 372 – притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності; 191 – умисні злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем; катування, тобто умисне заподіяння шкоди шляхом нанесення побоїв, мук з метою примушення потерпілого вчинити дії, що суперечить його волі, в тому числі отримати від нього відомості чи визнання; частини першої статті 365 – перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особовою дії, які вона… які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень; стаття 351 – перешкоджання діяльності народного депутата України та створення штучних перешкод в його роботі; частина друга статті 163 – порушення таємниці слідства, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку, вчинених щодо державних та громадських діячів або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації. Отже, все, що я говорю тут, підкріплено відповідними документами і, безумовно, буде доведено в суді, якщо такий буде. Ви всі знаєте, що таке "темник". Так ось темник, який розповсюджує ГПУ по моїй справі, формується так: мовляв, нічого, якщо ти не винен, якщо ти чоловік, то нічого ховатися за недоторканність, доведи свою справу в суді. Значить, що до кожного з нас можна сфальсифікувати справу, потім роками порушувати наші права, в тому числі багато з цих справ, за якими Верховна Рада дала вже згоду, роками не передаються до суду, тому що в суді вони розсиплються. Так ось заявляю, що така поведінка прокуратури – це небезпечний прецедент і маніпуляція правами людини. Я готовий захищати добре ім'я як в українських судах, так і в Європейському суді з прав людини. Але також я буду будь-якими доступними мені способами домагатися притягнення до кримінальної відповідальності фальсифікаторів і злочинців у погонах. Тому що якщо вони дозволяють собі таке стосовно мене, народного депутата, одного з лідерів опозиції, то можна уявити, що вони роблять з простими беззахисними… Давайте хвилину, завершіть, будь ласка. Ми просто не встигаємо по порядку денному пройти всі питання. Одну хвилину, будь ласка. Також було в незаконний спосіб отримано дозвіл в суді про прослуховування мого телефону, і я довів це під час регламентного комітету. До сьогоднішнього дня нічого в цій справі не робиться, йдеться про незаконне прослуховування народного депутата, це злочин. І я прошу Голову Верховної Ради прийняти мій депутатський запит, бо вимагаю дати відповідь, як розслідується ця кримінальна справа. Прошу вас, колеги підтримати цей запит. З огляду на численні свідоцтва, факти і документи щодо зловживань

зазначених слідчих прокуратури. Я вважаю, що рано чи пізно ми доб'ємося об'єктивного розслідування цієї ситуації. Дякую за увагу. шановні колеги, слово для оголошення висновку комітету надається першому заступнику голови Комітету з питань Регламенту Пинзенику Павлу Васильовичу – до 10 хвилин. Будь ласка. Шановний Голово, шановні колеги народні депутати! На засіданні 8 жовтня комітет розглянув за участі Генерального прокурора і за участі народного депутата Вілкула подання про надання згоди на притягнення цього народного депутата до кримінальної відповідальності. поданні зазначено до прокуратурою Дніпропетровської області розслідується кримінальне провадження від 7 вересня 17-го року подання від 15 травня 18-го року, яке вносилося Генеральним прокурором щодо народного депутата Вілкула, крім окремих слів на окремих сторінках, і там зроблено також було уточнення щодо редакції частини другої статті 364 Кримінального кодексу. Як і завжди в таких випадках, комітет зауважує, що вмотивованість і обґрунтованість має забезпечуватися переконливими аргументами, фактами, доказами, які б в достатній мірі підтверджували причетність народного депутата до скоєння суспільно небезпечного діяння і обґрунтовували необхідність притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину. Подання про вчинення народним депутатом Вілкулом суспільно-небезпечного діяння, яке передбачено частиною другою статті 364 Кримінального кодексу у поданні обґрунтовується зазначенням певних відомостей, зокрема про те, що приблизно на початку травня 2011 року у Вілкула, який займав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації виник злочинний умисел, направлений на протиправну передачу на користь ПАТ "Орджонікідзевський ГЗК" в оренду земельних ділянок, які є затверджені в поданні колективною власністю, видав розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким змінив цільове призначення земельних ділянок загальною площею майже 3 гектара. Внаслідок цього земельні ділянки вибули з права власності правонаступників, колишніх членів реформованих колгоспів, що призвело до завдання їм збитків. Також стверджується, що Вілкул Олександр Юрійович, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересів служби, в інтересах Орджонікідзевського ГЗК видав розпорядження, яким змінив цільове призначення земельної ділянки із земель колективної власності правонаступників колгоспу "Катеринівський" на землі промисловості і надав зазначену земельну ділянку в оренду тому ж самому згадуваному ГЗК. Це призвело до збитків державі на суму 486 тисяч 486133 гривні 50 копійок шляхом зняття ґрунтового покриву родючого шару ґрунту з земельних ділянок внаслідок проведення робіт без оформлення відповідного дозволу. Народним депутатом Вілкулом під час засідання комітету були надані додаткові матеріали. Зокрема, були надані копії Постанови Верховної Ради України про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб і попереднє погодження місць розташування об'єктів від 18.03.1999 року. Пунктом 2 цієї постанови передбачено: вилучити та надати в тимчасове користування землі колгоспу-комбінату "Катеринівський" під розширення Північного, Шевченківського, Чкалівського № 1 кар'єрів по видобутку марганцевих руд акціонерному товариству "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат" строком на 5 років. Рішенням Покровської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області від 27 грудня 2000 року № 110 на виконання вказаної постанови вилучено із колективної власності землі загального користування, нерозпайовані землі і переведено їх до складу земель запасу і земель загального користування, що перебувають у державній власності. Державні акти на право колективної власності на землю визнано такими, що втратили чинність. Крім того, в поданні зазначено, що Вілкул надав вказівку голові Дніпропетровської районної державної адміністрації Кобиляцькому допомогти вирішити питання щодо земельної ділянки, чим створив умови для подальшої незаконної зміни цільового призначення та заниження суми втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земель. Нібито Вілкул видав розпорядження про зміну цільового призначення земельної ділянки, які перебували у власності ТОВ "АРТ ЛЕНД", яким затвердив проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, змінив цільове призначення земельних ділянок і зобов'язав цю фірму "АРТ ЛЕНД" здійснити відшкодування втрат сільгоспвиробництва пасовищ. Таким чином в результаті незаконних дій Вілкула спричинено збитки громадським інтересам у вигляді ненадходження суми компенсації втрат сільськогосподарського виробництва внаслідок зміни цільового призначення земельних ділянок на загальну суму, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Враховуючи зазначене, народним депутатом Вілкулом також подано пояснення на засіданні комітету громадянина Кобиляцького, який був главою Дніпропетровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, в яких він повідомив, що під час досудового розслідування з боку правоохоронних органів на нього здійснювався тиск, однак в своїх показаннях він наголосив, що Вілкул ніяких вказівок щодо зміни виду угідь земельних ділянок або будь-яких інших порушень закону йому не надавав. Про це Кобиляцький дав свідчення на допиті по справі Вілкула слідчому судді у Нікопольському суді Дніпропетровської області. Крім того, народним депутатом Вілкулом надано копію ухвали Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14.09.17 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема телекомунікаційних послуг абонента Вілкула, та ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 22.11.17 року стосовно бездіяльності службової особи Генпрокуратури щодо невнесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви народного депутата Вілкула. Таким чином, шановні колеги, в черговий раз вимушений під час доповіді з подібного питання наголосити, що схоже на те, що право народних депутатів недоторканності на таємницю телефонного спілкування систематично порушується правоохоронними органами в Україні. Якогось пояснення з боку прокуратури ми наразі ще не одержали. Була обіцянка з боку Генерального прокурора розібратися з цією ситуацією. Чекаємо на відповідь. Комітет звернув увагу на те, що в поданні ініціатор зазначає про те, що Вілкул своїми протиправними діями вчинив зловживання службовим становищем, у зв'язку з чим виникають застереження, а саме комітетом взято до уваги, що Генеральний прокурор додатково проведе перевірку доказів щодо права власності земельних ділянок зазначених у поданні, а також те, що докази у поданні можуть ґрунтуватися на припущеннях та свідченнях, які було здобуто незаконним шляхом і Генеральний прокурор має намір їх перевірити. у своєму висновку ми констатували той факт, що подання Генерального прокурора є законним, оскільки ініційовано й подано належним суб'єктом подання, а зауваження щодо обґрунтованості і достатності подання викладені в нашому висновку і озвучені мною вище. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, зараз згідно Регламенту я прошу записатися представників депутатських груп і фракцій для висловлення своєї позиції щодо питання про зняття недоторканності. І ми продовжуємо засідання до голосування по питанню, яке ми зараз розглядаємо.

Я буду дуже коротко виступати. Ви собі уявіть, що зі всього, зі всієї бурхливої життєдіяльності Вілкула знайшли такий малесенький епізод, який нікому тут незрозумілий, якихось тут людей нам показують. Ця людина голосувала за зміни до Конституції, після чого хлопці і дівчата загинули на Майдані. Юрій Віталійович, я не знаю, про який ви професіоналізм говорили, але ви вірите про те, що він 2 роки, будучи головою обласної державної адміністрації, не зробив більше ніякого злочину? Це самого себе дурити. Ви подивіться, що в парламенті робиться! Просто театр. Поприходили по парі чоловік від коаліції, бо вони будуть нібито голосувати, щоб отам щоб засвітилося. А реально вони домовилися, що ніхто нікого не буде позбавляти недоторканності і притягувати до відповідальності! Знаєте, як це називається? Це називається фарисейство і ви за це будете відповідати. А таким персонажам як він буде справедливий суд і він скоро настане. Тому майте на увазі. Дякую. Шановна головуюча, шановні народні депутати! Громадяни України чекають від правоохоронних органів чітких відповідей на декілька питань. Перше. Коли будуть розслідувані резонансні злочини, які створили в Україні обстановку невпевненості і хаосу? Хочу нагадати. 31 серпня 2015 року перед Верховною Радою стався терористичний акт, внаслідок якого загинуло четверо нацгвардійців, які захищали всіх тут присутніх. Винні не покарані. Після цього – розстріл і вбивства двох журналістів і підрив журналістів в центрі Києва. Після цього – розстріл п'яти правоохоронців в селищі Княжичі. Після цього злітає в повітря четвертий арсенал без жодної реакції з боку правоохоронних органів, немає жодного покарання. Диверсанти, недбалість, хто ще? Хто буде за це відповідати? І тому я вважаю, що сьогоднішнє дійство, воно має на меті дві речі. Перше – відволікти увагу громадян України від повного тупика в розслідуванні резонансних злочинів за останні 2 роки, які сталися в країні, які знищують її міжнародний імідж. Друге. Це тиск на опозиційних депутатів з фракції "Опозиційний блок". Тому що вже п'ятий, а сьогодні шостий депутат буде залишен… буде проголосується за зняття недоторканності, при тому що інші фракції не мають такої статистики. Наша фракція має свою позицію. Ми голосували проти і будемо голосувати проти вибіркового зняття недоторканності. Ми вважаємо, що недоторканність повинна бути знята на рівні закону з усіх осіб, які її мають, починаючи від Президента України, депутатів, суддів, тому що ми це обіцяли своїм виборцям, це те, з чим ми йшли на вибори. І коли нарешті з'явиться Закон про зняття недоторканності з депутатів у цьому залі, ми за нього проголосуємо, щоб припинити всі ці театральні шоу, які просто відволікають увагу суспільства і парламенту. Дякую за увагу. Дякуємо за представлену позицію. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв представить позицію фракції. Прошу вас до слова. "Самопоміч", звісно, буде голосувати за позбавлення народного депутата депутатської недоторканності. Ви знаєте, що ми виступаємо за зняття її з усіх народних депутатів і готові почати з себе, тут жодних проблем немає. Але з документами, які приніс Юрій Луценко до Верховної Ради, величезні проблеми. На жаль, зовсім не весело, який Генеральний прокурор, такі і подання на позбавлення депутатської недоторканності. Ми просимо всіх колег по парламенту приєднатися до голосування щодо згоди до притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вілкула і одночасно приєднатися до нашої ініціативи про висловлення недовіри Генеральному прокурору Юрію Луценку. З ним у цій країні правосуддя не буде. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов. І до інших фракцій я хочу зараз звернутися. Немає більше бажаючих висловити позицію? Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, от подивіться, що зараз коїться. Ми знову витрачаємо час парламенту на те, щоб знімати недоторканність з конкретно однієї, другої чи третьої особи. Тому ми б хотіли звернути увагу і підтримати тих, і підтримати перш за все Президента України, який чітко вніс до парламенту, і ми з вами знаємо цей законопроект 7203 про скасування депутатської недоторканності. Тому позиція "Блоку Петра Порошенка" дуже чітка, і ми завжди її займали і продовжуємо займати. Нам треба

Ми не можемо порушити норм Регламенту.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Ви знаєте, ми зараз бачимо в Верховній Раді знову чергову циркову виставу навколо нібито бажання когось знімати з когось недоторканність. по-перше, для всіх виступаючих з боку влади, зокрема для Генерального прокурора і для депутатів з більшості, нагадую, що недоторканність народного депутата знімається не тоді, коли є голосування про дозвіл на притягнення його до кримінальної відповідальності, а недоторканність знімається тоді, коли є три голосування: дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, дозвіл на затримання і дозвіл на арешт. таких три результативних голосування, тільки тоді вважається, що з депутата знята недоторканність. Чому так вважається? А тому, що зараз навіть, якщо Верховна Рада проголосує за дозвіл на притягнення Вілкула до кримінальної відповідальності, хоча ми бачимо, що зала якась напівпорожня, і це далеко не факт, що це відбудеться, але навіть, якщо дозволять притягнути його до кримінальної відповідальності, він все одно зможе в будь-який момент втекти, тому що його не можна затримати, його не можна арештувати. І тому він може в будь-який момент сісти на на приватний літак свій в Москву вилетіти, виїхати на машині, перетнути кордон, якщо бажання є, якось по-іншому і в будь-який може момент втекти. Як це, власне кажучи, вже відбувалося неодноразово з іншими народними депутатами так званими, яких тут нібито намагалися притягнути до кримінальної відповідальності. Тому ми бачимо, що це, власне кажучи, цирк. Чому немає подання на дозвіл на затримання? Чому немає подання на дозвіл на арешт? А тому що все, що зараз відбувається, – це просто окозамилювання. Роблять картинку для наших телеглядачів і радіослухачів для того, щоб люди думали, що нібито влада Порошенка бореться з "Опоблоком", бореться з п'ятою колоною Москви, а насправді насправді "Опоблок" і Партія регіонів є частиною цієї влади. Насправді, якщо подивитися на голосування у Верховній Раді, якщо ми подивимося на найбільш олігархічні законопроекти, ми бачимо, що вони приймаються голосами БПП, "Народного фронту" і "Опоблоку" (Партією регіонів). Тому очевидно ніхто по-справжньому не хоче саджати ні Вілкула, ні Бойка, ні Льовочкіна, ні всю ці іншу братію, яка тут голосує завжди з БПП. До речі, зокрема, нагадую всім українцям, що нещодавно, буквально два тижні тому, вся ця братія разом з БПП і "Народним фронтом" проголосувала

ні на затримання, ні на арешт Вілкула, бо це просто робиться піар-картинка, щоб міг Порошенко і його друзі перед виборами сказати, що нібито він бореться, власне кажучи, з "Опоблоком". Пане Голово, прошу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний виступаючий Іллєнко передає свій виступ Юрію Левченкові. Тому, будь ласка, продовжуйте – 3 хвилини. Дякую. Насправді, у цієї влади, якщо би вона хотіла по-справжньому боротися з корупцією, боротися з російською п'ятою колоною, з якою вона дружить в Верховній Раді, абсолютно були б всі можливості за 4 роки не просто недоторканність зняти, а пересаджати всіх цих людей. Але ж ми бачимо, що бажання зовсім такого немає,

і перед виборами, і після виборів, і перед наступними виборами, і розповідають про те, як вони хочуть скасувати депутатську недоторканність взагалі, як вони хочуть прибрати цю норму з Конституції. Вони виходять на трибуну зараз і починають якісь розмови про те, що, а подання на Вілкула якесь не гарне, а якось там документи не добре зроблені і взагалі незрозуміло чи все це законно. І, до речі, сам Вілкул, і його "Опоблок", який виходить і постійно розказує про те, що, бачите, вони за скасування недоторканності, зараз розказують про те, що подання не хороше. Люди добрі, вибачте, будь ласка, ви вирішіть, ви за скасування недоторканності чи ні? Тому що, якщо ви за скасування недоторканності, вас взагалі не має цікавити, яка якість цього подання, вас взагалі не має цікавити, що в цьому поданні написано, та тому що такої процедури взагалі не має бути в природі. Чому по будь-якому громадянину України, так, якщо він зробив якесь, якщо є підозра, що він зробив злочин, одразу є процес, одразу подають в суд слідчому судді, щоб затримати, арештувати, під заставу можливо взяти, так, і немає голосування Верховної Ради? І суд вирішує чи він винен, чи не винен. Чому по народним депутатам перед судом ще є інстанція під назвою Верховної Ради? Звідки ця кастовість? Так, вибачте, будь ласка, ви тоді вирішіть, ви все ж таки за скасування недоторканності, якщо ви за скасування, то вас не має цікавити взагалі, взагалі немає цікавити вас, яка якість цього подання. Ви маєте голосувати за складання недоторканності, за зняття з з будь-якого депутата, в незалежності що там написано, тому що такої процедури не має бути взагалі. От "Свобода"", власне кажучи, так і робить, ми будемо голосувати за будь-яке скасування, з будь-якої недоторканності і з будь-якого народного депутата, в незалежності від того подання, тому що ми проти цього середньовічного інституту. А ви займетеся відвертим лицемірством, як Петро Олексійович Порошенко займається лицемірством своїм шулерським законопроектом про скасування недоторканності, де він пропонує це зробити лише у 2020 році, і то це буде працювати аж через одне скликання Верховної Ради, і то, до речі, не факт, тому що наступне скликання зможе продовжити цей термін простою більшістю – 226 голосів. Тому припиніть цей цирк. Якщо ви справді хочете скасувати голосуйте за законопроект 6773 народних депутатів за моїм авторством, щоб одразу прибрати це з Конституції, щоб справді всі були рівні перед законом, а не ця середньовічна кастовість. Дякую. Отже, колеги, через 6 хвилин ми переходимо до голосування. Зараз буде заключне слово – Вілкул і Луценко. І, колеги, я прошу всіх голів фракцій, запросити депутатів в зал. Я хочу наголосити, ми тут не суд і не прокуратура, ми виконуємо наше зобов'язання, яке ми брали в коаліційній угоді про зняття депутатської недоторканності. Тому кожен буде відповідати перед своїми виборцями. Подивіться, голови фракцій, кого немає, запросіть в зал. Це голосування буде знаковим. І я прошу всіх максимально мобілізуватись, зайти в зал, через 6 хвилин буде голосування. Зараз запрошую до заключного слова народного депутата України Вілкула Олександра Юрійовича – 3 хвилини. Продовжувати не буду, бо ми інакше не встигнемо у відведений для голосування час. Тому я прошу в час, відведений Регламентом, ввійти для виступу. Потім Луценко і переходимо до голосування. Будь ласка, Олександр Юрійович. Шановні колеги! Наприкінці я хотів би, мабуть, звернутися до Генпрокурора. Шановний Юрій Віталійович, я нікуди не втечу, я в Україні народився, жив і буду жити. Здоров'я у мене міцне і я продовжу боротися, і не буду домовлятися. Ще раз хочу повторити, в "темниках", які зараз розсилаються, всі ми знаємо, що це, є меседж про те, що якщо Вілкул чоловік, то він має іти в суд і захищатися, і не важно, які зараз проти нього є докази чи їх взагалі немає. Хоча на допити я ходжу, телефон мій прослуховують, народного депутата, за рішенням карманного судді в Нікопольському суді. Так ось мені непотрібно доводити, що я чоловік. Я таким є і такий залишусь назавжди. Я буду захищати не тільки себе, а всіх, кого принижують і над ким знущаються. При цьому я і прошу, і вимагаю, щоб було припинено тиск на свідків та на моїх адвокатів. Сімдесятирічній людині, яку саджали взимку в неопалювальну камеру, прямо на комітеті, ну, погрожували розправою. Будь ласка, припиніть. Є претензії до мене – ну, є я, я є, чого трогати свідків та адвокатів? Прохання припинити знущатися з інших свідків, погрожуючи повиганяти їх з роботи, повиганяти з роботи їх дітей, які працюють у державних органах чи в місцевому самоврядуванні та шантажувати сім'ї. На жаль, в в соціальних медіа, соцмережах та в Інтернеті почалося цькування моїх адвокатів. На регламентному комітеті вони довели, що закони, на яких будувалося звинувачення, втратили свою силу ще в 2001 році як Земельний кодекс, а колективної власності у нас взагалі немає з 96-го – з дати прийняття української Конституції. У нас є три власності: державна, комунальна комунальна і приватна, а колективна була до 96-го року. Що зроблено у відповідь? Образившись, розпочали цькування цього адвоката, хоча адвокат – це фігура, захищена законом і, можливо, не слід сваритися із адвокатами, які багато кого захищали. Ще раз підкреслюю, ось я є і прохання не чіпати більше нікого. Шановні колеги, ви всі бачили тепер рішення за вами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, через 3 хвилини відбудеться голосування. Я ще раз наголошую на відповідальності кожного народного депутата брати участь в голосуванні. Прошу голів фракцій подивитися, кого немає, і запросити депутатів в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради запросити усіх депутатів в зал, через 3 хвилини – голосування. І запрошую до заключного слова Генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича. Будь ласка. Шановні колеги, є такий народний вислів "крокодилячі сльози", саме їх ми сьогодні чули з цієї трибуни і від народного депутата Вілкула. Він просить не чіпати колишнього голову райдержадміністрації Кобиляцького, бо, мовляв, його до чогось примушують. Треба було його не чіпати, коли ви йому дзвонили і казали незаконно підписати зміну сільськогосподарського призначення землі, за що він уже судом засуджений і в суді дав, як я показав це сьогодні на екрані, під присягою покази саме на вас, пане Вілкул. Так само не треба вам ховатися за його заступника, який вам тоді, в януковицькі часи, коли ви були "повновладним крокодилом" Дніпропетровської області, відмовив, і його графа при підписі зникла. Так само, як ваш голова Держкомзему Держкомзему відмовився підписувати ваші незаконні розпорядження, і ви підробили, хтось з ваших крокодильчиків підробив цей підпис. Його підпис, вже встановлено експертизою, підроблений. Тому не ховайтеся за людей, пане Вілкул, відповідайте за своє. Бо голова райдержадміністрації засуджений, керівник товариства з обмеженою відповідальності, який зекономив завдяки вашому папірцю для державного бюджету 5 мільйонів, засуджений, а ви сьогодні хочете заховатися за депутатською недоторканністю. Сьогодні ви маєте стати третім у цій тріаді. Той, хто підписав перше розпорядження на рівні району, відповів, той, хто підписав на рівні області, має відповісти, і припинити ховатися за недоторканністю, і той, хто з цього мав зиск в 5 мільйонів гривень несплачених до бюджету, також має відповісти. Це дуже проста цифра, подивіться на цей слайд: мали заплатити 8 мільйонів – заплатили 3. От звідси всі ці бігборди беруться, які так борються за бюджет і за всіх простих людей. Це ціна господарювання певних державних службовців, які спеціально підписують рішення задля того, щоб у бюджет не відходили кошти. Куди вони надійшли, я поки що довести не можу, промовчу. Але коли їду по дорогах і бачу сонцеликого крокодила, який плаче за всім убогим народом, котрому не платять Тому давайте припинимо оці крокодилячі сльози. Так само, як наприклад, про ваш прослуханий нібито телефон. Це брехня, його ні одного дня не слухали. Справа в тому, що розслідується справа проти вашого колеги, також великого крокодила Удода, який давав команду на побиття усіх майданівців, звірячого, з розбитими головами, ви його вивезли за кордон, він там ховається. І всі телефони, які з ним комунікують, мали бути прослухані. Туди оперативні служби подали також і телефон, яким, ймовірно, користувався ваш батько. В момент, коли дізналися, що це ваш телефон, рішення суду було зупинене. Ваш телефон, шановний народний депутат, ніхто ні одної хвилини не прослуховував. Це є юридично встановлений Національною поліцією факт. 30 секунд. І завершуй, Юрій Віталійович. ми всі знаємо. Депутатську недоторканність на стіл і відповідати так само як тих, кого ви примусили зробити неправильне, незаконне рішення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, нагадую, ми голосуємо за зняття недоторканності, як обіцяли усі, коли йшли на вибори. Кожна фракція і кожен депутат. Я прошу приготуватися і взяти участь у голосуванні. І, колеги, запросіть всіх в зал і займіть робочі місця. Це відповідальне голосування, і авторитет і парламенту, і кожного депутата, і кожної фракції. І я ставлю на голосування відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вілкула Олександра Юрійовича. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу показати по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 46, "Народний фронт" – "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 18, Радикальна партія Олега Ляшка – 9, "Батьківщина" – 5, "Воля народу" – 0, "Партія "Відродження" – 0, позафракційні – 23, колеги. Я скажу свою особисту думку. Це є сором українського парламенту! Це сором українського парламенту: йдучи на вибори, ми обіцяли зняття недоторканності. Тому, колеги, у нас після обіду буде продовження цього розгляду. І кожна і фракція, і депутат будуть нести відповідальність за ці рішення, які ми приймаємо в парламенті. Я вважаю, відбулось лукавство перед нашими виборцями і перед нашою громадою. Я хочу повідомити Генерального прокурора України: згідно частини дев'ятої статті 221, що рішення стосовно зняття недоторканності з народного депутата Вілкула Олександра Юрійовича неприйнятим. Рішення не прийнято. Таким чином, колеги, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. О 4 годині буде продовжена наша робота з наступного подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата України Колєснікова.

Дякую